Representantene Tuva Moflag, Else Marie Rødby, Morten Wold, Marianne Si- vertsen Næss, Willfred Nordlund, Mona Fagerås, Nikolai Astrup, Siri Gåsemyr Staalesen, Rasmus Hansson, Roy Steffensen, May Britt Lagesen, Lars Haltbrekken, Lene Westgaard-Halle og Kathrine Kleveland, som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete: For Aust-Agder: Ramani Nordli For Vest-Agder: Aase Marthe J. Horrigmo

nr. 77/2023 av 28. april 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer mv. (gjødselforordningen) Endringer i folketrygdloven (gjennomføring av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia) og samtykke til inngåelse av konvensjon av 30. juni 2023 om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Representanten Hege Bae Nyholt vil framsette et representantforslag. På vegne av stor- tingsrepresentanten Naomi Wessel og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om styrking av bemanningsnormen i barnehagene.

at presidenten ber representantene om å bli sittende til sak nr. 2 er ferdigbehandlet. Sak nr. 1 [10:02:49] Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen Presidenten [10:02:53]: Fra Rødts stortingsgruppe foreligger anmodning om at Marie Sneve Martinussen erstatter Bjørnar Moxnes som medlem av valgkomiteen. Presidenten vil derfor foreslå at Marie Sneve Martinussen velges som nytt medlem av valgkomiteen i stedet for Bjørnar Moxnes. – Andre forslag foreligger ikke, og Marie Sneve Martinussen anses enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Det skal også velges nytt varamedlem til valgkomiteen etter at Marie Sneve Martinussen er blitt fast med lem av komiteen. Presidenten har på forhånd fått innmeldt forslag fra Rødts stortingsgruppe om at Seher Aydar velges som nytt varamedlem til valgkomiteen. Andre forslag foreligger ikke, og Seher Aydar anses enstemmig valgt som nytt varamedlem av valgkomiteen. Til slutt skal det velges nytt varamedlem til valgkomiteen etter Erling Sande, som er blitt medlem av regjeringa. Presidenten har på forhånd fått innmeldt forslag fra Senterpartiets stortingsgruppe om at Willfred Nordlund velges som nytt varamedlem til valgkomiteen. – Andre forslag foreligger ikke, og Willfred Nordlund anses enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.